14. točka - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu zajednice "Inteligentna energije – Europski program za konkurentnost i inovacije"

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva gospodin Vladimir Vranković. Izvolite! Hvala gospodine potpredsjedniče, cijenjene dame i gospodo saborski zastupnici. Dozvolite samo par riječi o predmetnom zakonu. Ovdje se radi o Programu "Inteligentna energija za konkurentnost i inovacije" i dio su okvirnog programa za konkurentnost i inovacije i koncipiran je kao podrška za aktivnosti i mjere u području energetike a posebno u području energetske učinkovitosti iz obnovljivih izvora energije. Predmetni program je nastavak Programa "Inteligentna energija u Europi" iz ciklusa provede programa 2003.-2006. godina u kojem je Republika Hrvatska sudjelovala u zadnje 2006. godini ciklusa provedbe. Svrha programa je potpora energetskim politikama Europske unije temeljem "zelene knjige" o sigurnosti i opskrbi energijom, "bijele knjige" o transportu i ostalim pripadajućim odredbama pravne stečevine Europske unije. Vlada Republike Hrvatske 28. veljače 28. veljače 2007. godine donijela zaključak o prioritetnim programima Europske zajednice, a 13. rujna 2007. godine i Odluku o pokretanju postupka za sklapanje Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu zajednice "Inteligentna energija – europski program za konkurentnost i inovacije". Slijedom odluke od 3. listopada 2007. godine u Bruxellesu je i potpisan memorandum o razumijevanju a potpisivanje memoranduma o razumijevanju bio je neophodan preduvjet za otvaranje mogućnosti sudjelovanja podnositelja projektnih prijedloga iz Republike Hrvatske u predmetnom programu putem natječaja za prijavu projekata koje raspisuje Europska komisija. Jedan od uvjeta je i isplata financijskih doprinosa koje je Republika Hrvatska dužna uplatiti Općem proračunu Europske unije u iznosu od 364 tisuće eura članarine što će biti osigurano Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2008. godinu. zakona je potvrđivanje Memoranduma o razumijevanju što će omogućiti zakonsku osnovu za ispunjavanje gore navedenih uvjeta te sudjelovanje korisnika programa iz Republike Hrvatske. Treba napomenuti da preliminarni rezultati evaluacije projekata u okviru natječajnog ciklusa za program "Inteligentna energija u Europi" za 2006. godinu pokazuje da je prijavljeno 47 projekata prijedloga od raznih korisnika od kojih je dvadeset i odobreno što predstavlja stopu uspješnosti od 43%. projekata nositelja ili partnera kao korisnika iz Republike Hrvatske sufinancirat će se u iznosu od milijun i 159 tisuća eura što iznosi 290% od financijskog doprinosa ili članarine koju je Republika Hrvatska uplatila u Opći proračun. S obzirom na prirodu postupka potvrđivanja međunarodnih ugovora kojim država i formalno izražava spremnost da bude vezana već potpisanim međunarodnim ugovorom kao i na činjenicu da su ovoj fazi postupka u pravilu ne mogu vršiti izmjene i dopune teksta međunarodnog ugovora predloženo je da se predmetni prijedlog zakona raspravi i prihvati po hitnom postupku objedinjujući prvo i drugo čitanje. Hvala vam na pažnji. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu. Zahvaljujem.